Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Damir Kontrec će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Kontrec, Damir** Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Pred vama je Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika s KOnačnim prijedlogom zakona. Ovaj zakon ima dva dijela. U prvom dijelu usudio bih se reći da se provodi daljnja reforma upravnog sudovanja budući se određuje koeficijenti za suce budućih prvostupanjskih sudova odnosno Visokog upravnog suda suda RH dok se u drugom dijelu određuje da će se dodaci koji bi po članku 5. Zakona pripadali dužnosnicima koji su raspoređeni na mjesta zamjenika predsjednika suda, odnosno zamjenika čelnika drugih pravosudnih tijela odnosno sudaca koji obavljaju poslove predsjednika odijela ili voditelja odijela da se ti dodaci neće primjenjivati u 2011. godini. (HDZ)** Hvala. Izvjestitelji Odbor za zakonodavstvo, predsjednik Odbora gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 113 sjednici održanoj 25. siječnja 2011. godine, raspravljao o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika s Konačnim prijedlogom zakona, a koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 20. siječnja 2011. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, kao ni prijedlogu da stupi na snagu na dan objave u Narodnim novinama. Istodobno odbor ocjenjuje da je povratno djelovanje utvrđeno u odredbi članka 3. ovog zakona predloženo iz osobito opravdanih razloga. Na tekst konačnog prijedloga zakona odbor nema primjedbi. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospođa zastupnika Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Klub HDZ-a podržat će prijedlog Zakona o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika s KOnačnim prijedlogom zakona. Radi se o jednom vrlo kratkom zakonu rekla bih od svega 3 članka. Prvim člankom zapravo se reguliraju plaće novoustrojenih specijaliziranih sudova upravnih sudova i Visokog upravnog suda. Ovo su sudovi kao što znate koji su ustrojeni sada kao i prvostupanjski upravni sudovi obzirom i na Konvenciju Vijeća Europe i na Europsku pravnu stečevinu s kojom je trebalo uskladiti naše zakonodavstvo, a koji predviđaju da upravni sudovi postanu sudovi pune jurisdikcije. Stoga na ovu odredbu članka 1. ne možemo se ne složiti da se koeficijenti plaća sudaca u tim specijaliziranim upravnim sudovima i Visokom upravnom sudu zapravo usklade sa plaćama do sada postojećih specijaliziranih sudova, a to su trgovački sudovi. Ja vjerujem da će se možda obzirom da se radi ovdje o samo jednoj izmjeni i dopuni radi omogućavanja funkcioniranja novoustrojenih sudova, no svakako ostaje mjesta i za jednu raspravu u okviru pravosuđa i za jednu podrobnu analizu da se vide odnosi koeficijenata unutar i rasponi koeficijenata unutar sudova poglavito prvostupanjskih sudova, općih i specijaliziranih i odnosa unutar sudova nižeg i višeg stupnja. Ali kao što sam rekla to možda u nekom budućem zahtjevu kada se bude cjelovito raspravljala ova materija. za to svakako imamo i možemo imati jer rekla bih da je sudački posao jedan od najmjerljivijih poslova koji se plaćaju iz državnog proračuna, bilo da se o učinkovitosti mjereći norme sucima, bilo da se radi o kontroli kvalitete mjereći omjere potvrđenih, ukinutih ili preinačenih odluka. Naravno da evo i Ministarstvo pravosuđa i cijeli sustav praćenja rada sudaca osim kroz koeficijente treba vrednovati odnosno treba paziti i na ujednačenje opterećenja sudova i sudaca. Svakako vidimo da je mjerama racionalizacije mreže sudova već postignut značajan napredak na ujednačenju opterećenja sudaca, ali ovo sustavno praćenje treba provoditi i dalje usklađivati odluke o broju sudaca u pojedinim sudovima da bi se postiglo zaista ujednačeno opterećenje pojedinih sudaca odnosno sudskih referada jer još uvijek imamo situacije da tu postoje značajne razlike pa ponegdje i veliki omjeri, čak u odnosu 1:3 ili 4, što se naravno onda u konačnici odražava i na učinkovitost i kvalitetu suđenja u takvim sudovima. Evo da zaključim, što se tiče koeficijenata i utvrđenja koeficijenata to u cijelosti podržavamo. U članku 2. ovaj zakon određuje kao i dosadašnjih godina daljnju odgodu primjene članka 5. osnovnog zakona koji određuje da se odgađa primjena odredaba o dodacima na plaću za zamjenike predsjednika, čelnika pravosudnih tijela i predsjednika odjela u pravosudnim tijelima jer za to nisu osigurana dostatna sredstva. Ali rekla bih da je to i u praksi riješeno na način, dakle nije ostalo kao neriješeno na način da se ovi dodatni poslovi koje suci u tim sudovima obavljaju, rješava na način odnosno taj dodatni rad se honorira onda kroz olakšice u normi rješavanja predmeta. I konačno, članak 3. koji predviđa retroaktivnu primjenu, naime sukladno Ustavu Republike Hrvatske koji osim opće odredbe i principa da zakoni djeluju erga omnes, tek nakon objave i prolaska roka za upoznavanje sa zakonom, zakonom, dakle vacatio legis, a samo iznimno iz posebno opravdanih razloga samo pojedina odredba zakona može imati povratno djelovanje. Obzirom da se radi o potrebi obračuna plaća sudaca od 1. siječnja 2011. godine, da bi ona mogla biti izvršena na način kao i do sada potrebno je ovdje primijeniti ovu retroaktivnu retroaktivnu primjenu. Evo zbog svega toga klub HDZ-a podržava ovaj zakon. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HNS-a, HSU-a, gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo iz Vlade, kolegice i kolege. I klub Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrata odnosno Hrvatske stranke umirovljenika također će podržati ovaj Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, međutim dužnost nam je upozoriti na nekoliko elemenata. Dobro je dakle da se s ovim prijedlogom došlo sada, na neki način na vrijeme jer svi znademo da je proces ispunjenja mjerila u poglavlju 23. sada praktički u finalu i do 11. veljače dužni smo izvijestiti o svemu što smo proveli u ispunjavanju mjerila za poglavlje 23. Na temelju toga izvješća dakle valja zaključiti vrlo, vrlo skoro, 11. ožujka odlučivat će se o tome da li će se poglavlje zatvoriti ili ne. Ukoliko se ne zatvori to je dodatna komplikacija na našem put ulaska u jer će cijeli ovaj postupak bitno otežati i odložiti. Zato je važno da u ovih 6 od 10 mjerila u kojima se od nas očekuje vrlo konkretno izvješće o konkretnim poduzetim aktivnostima i pomacima gdje se stvari ne tiču samo isključivo promjene zakonskih propisa, već i konkretnih događanja povodom tih izmjena u našem pravosudnom sustavu i miljeu. Dakle da to izvršimo na vrijeme, kvalitetno i da shvatimo da to radimo zbog sebe. Što se konkretno tiče ovoga prijedloga zakona dakle nama također nije jasno zašto se čitavo vrijeme uredbama i to iz godine u godinu, a sada i zakonom zapravo članak 5. matičnoga odnosno temeljnog zakona gdje se rade dopune, stalno odgađa njegova primjena. Radi se, podsjetit ću, odredbi Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika kojom je regulirano pitanje dodataka na plaću jer eto navodno Vlada nije osigurala pa tako godinama zaredom dostatna sredstva za realizaciju ove odredbe. Nije fer čini nam se da se to radi na ovakav način jer ako je to već sustav i ako kolegica Lovrin kao bivša ministrica pravosuđa i sama kaže da se ovo pitanje na neki način kompenziralo na na način da se dodatni rad honorira u normi rješavanja predmeta sudaca odnosno pravosudnih dužnosnika onda ne vidimo uopće razloga zašto se to nalazi u zakonu. Tu odredbu je trebalo iz zakona izbaciti, a kad se steknu uvjeti za osiguranje sredstava za dodatak na plaću pravosudnih dužnosnika o kojima je ovdje riječ, onda tu odredbu treba i uključiti. Ovako je ona smiješna, iz godine u godinu se samo ponavlja mantra neće se primjenjivati ove godine nego na sveto nigdarjevo. I to smo se sad doveli u situaciju da to definiramo u drugoj polovici siječnja dakle retroaktivno. To nije dobro i nije dobro kad se u ovakvim situacijama pozivamo na odredbu Ustava koja dozvoljava u iznimnim slučajevima primjenu retroaktivnog načela. Ako to na plaćama rješavamo odnosno koristimo nisam siguran da je to dobro korišteno i toga Vlada mora biti svjesna. Prema tome, nije nam jasno zašto se uopće dovodi u tu situaciju. Podržat ćemo ovaj prijedlog zakona, ali molimo da se na umu imaju takvi detalji jer oni dovode u nezgodnu situaciju i same suce. Recimo, ako je danas 26. siječnja oni su od 1. do današnjega dana ove godine s pravom mogli računati na obračunate dodatke na plaću. I što će se sad dogoditi, sad odjednom kažemo ne, ne može, upravo ovih dana, sljedeći tjedan kad vam ide obračun plaće ponovno će vam se dogoditi ono što se dogodilo i lani i preklani i prije te godine i prije te godine. Pa nisu oni naivni oni to očekuju i njima je to jasno. Ali pa to su ljudi koji znaju čitati propise, pa je njima vjerojatno to smješnije nego što je nama. Hvala lijepo. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje ovog prijedloga zakona, naravno jer je sasvim logično nakon ustrojstva Višeg upravnog suda i upravnih sudova koji će biti sudovi pune ingerencije što znači da će provoditi rasprave. Da je raspravno načelo jedno od temeljnih načela i da je to bio osnovni prigovor što fali našom upravnom sudovanju. I logično je onda da će će tim sudovima kao i svim ostalim sudovima biti i predsjednik suda jednako tako i sa sucima. Međutim, zaista ovdje je nešto i prije mene rekla kolegica govoreći u ime kluba HDZ-a da se zaista treba otvoriti i pitanje preraspodjele, preraspodjele, odnosno pitanje odnosa između koeficijenata odnosno da budemo vrlo konkretni između plaća sudaca određene razine. Mi svi znamo i ovo je sada više nedopustivo da suci općinskih sudova kao i općinski državni odvjetnici imaju najmanje plaće. Istina je, netko će reći oni su i najniži u toj sudbenoj hijerarhiji. Međutim, da li je s obzirom na omjer maksimuma koji je 7,86 koji ima predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske i sudac Općinskog suda 3,11. Da li je opravdana tako velika razlika kada znamo kako sav teret sudovanja najveći teret snose upravo suci općinskih sudova, da se kod njih sliva najveći broj predmeta i da oni snose najveći teret sudovanja u Republici Hrvatskoj. Osim toga nije zanemariva ni činjenica od toga ne možemo pobjeći da suci općinskih sudova kao i zamjenici općinskih državnih odvjetnika u velikoj većini su žene. Što je hijerarhija veća prevladavaju muškarci. Mi kad govorimo o nekim temama onda ne možemo govoriti samo kad govorimo o tim temama, nego i kad se ovi problemi javljaju ovdje. Prema tome, najveći teret snose upravo suci općinskih sudova i nedopustiva je u današnjim uvjetima sudovanja ova razlika koja se razvila u toj sudskoj hijerarhiji. Na kraju krajeva nije pravedno. To su suci koji moraju donijeti pravdu strankama, a sami trpe određenu nepravdu. I ja mislim da je konačno došlo vrijeme da se o tome počne razmišljati pa da vidimo što i sama struka među sobom govori, iako tu počesto i nije bilo solidarnosti. Jer kad smo mi za vrijeme koalicijske vlasti imali snage izjednačiti plaće državnim odvjetnicima istog ranga kao što imaju i suci na adekvatnim sudovima da to nije baš dobro među među sucima dobro odjeknulo. Prema tome, u tom smislu očekujemo i veće solidarnosti. Mislim da ćemo onda doći do pravednijeg i pravilnijeg rješenja. Šta se tiče ove druge izmjene koja se odnosi na neprimjenjivanje ovih dodataka, evo iako ćemo mi podržati donošenje ovog prijedloga zakona, ipak sa žaljenjem moramo konstatirati da Vlada nije imala toliko snage pa na kraju krajeva i da pronađe sredstva jer ovo nisu toliko velika sredstva koja bi opterećivala, koja bi toliko opterećivala državni proračun s jedne strane. A s druge strane dala bi do znanja upravo i jedan signal prema pravosudnoj vlasti da evo dok se svi odriču da njima se ne uskraćuje i ovaj dodatak pogotovo što mi ovdje svakim donošenjem zakona nove prerogative, nove obveze se slivaju na suce. A situacija zadnjih nekoliko godina je takva da sve manji broj sudaca se imenuje. Osnovni razlog je dakle nepopunjeno, još uvijek postoje nepopunjena sudačka mjesta. Osnovni razlog je nedostatak sredstava u državnom proračunu. S druge strane počesto nekritično kao prihvaćanje kritika iz Europske unije da mi imamo previše veliki broj sudaca na broj stanovnika. I to je točno. Međutim, tim i takvima treba reći kao što smo upravo govorili da je naš osnovni problem što imamo veliki broj predmeta i to im treba odgovoriti. Je li zbog toga vlast kriva? Je li tko je kriv? Je li Ja vjerujem da nije, da su to još i naslijeđeni problemi zaostataka i da ćemo vjerojatno sad ćemo raspravljati i o Zakonu o mirenju da zaista smognemo zajedničke snage da je mirenje jedini izlaz da se rastereti pravosuđe i da tu, dakle ono što smo propustili do sada učiniti, ali o tome će biti malo kasnije riječi, da tu ne može biti nikakvog politiziranja, da je to jedini izlaz iz ove krize koja još uvijek vlada pravosudnim sustavom zbog zatrpanosti predmeta. Evo toliko. Hvala lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Nedavno donesenim zakonima i to Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova ustrojen je Visoki upravni sud Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu i Upravni sudovi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku kao specijalizirani sudovi, a koji bi trebali započeti s radom 1. siječnja 2012. godine. Imajući u vidu potrebu provođenja postupka imenovanja sudaca kako bi navedeni sudovi mogli započeti sa radom 1. siječnja 2012. godine predloženim zakonom o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određuju se koeficijenti za izračun plaće za predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i suce Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kao i koeficijenti za izračun plaće predsjednika i sudaca Upravnih sudova. Nadalje, predlaže se odgoda primjene odredbe članka 5. Zakona u 2011. godini kojom je propisano da pravosudni dužnosnik raspoređen za zamjenika predsjednika suda, odnosno zamjenika čelnika drugog pravosudnog tijela ili sudac koji obavlja poslove predsjednika, odnosno voditelja odjela ima pravo na dodatak na plaću obzirom da bi primjena ove odredbe zahtijevala povećana sredstva za plaće te da se ova odredba nije primjenjivala i u 2010. godini temeljem Uredbe o dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. S obzirom na iznijeto podržavam donošenje Zakona o dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Potpredsjedniče, uvaženi državna tajnice, državni tajnici. Pred nama je zakon koji je relativno kratak, i koji je dobio svoj smisao, dobit će tek svoj smisao kad ga izglasamo, prema onome što smo prije nekoliko mjeseci donijeli, a to su Zakon o ustrojavanju upravnih sudova, kao posebno specijaliziranih sudova, što je daljnja reforma hrvatskoga pravosuđa pred evo završetak pregovora i nadamo se brzi ulazak Republike Hrvatske u Ovaj zakon definira koeficijente sucima upravnih sudova. Ja bih se složio sa prijedlogom da ubuduće ti koeficijenti budu po razinama sudovanja, a i po razinama opterećenosti, jer nije svaki sudac jednako opterećen, posebno ovdje u upravnim sudovima, nije ista razina opterećenosti suca najniže razine upravnoga suda i predsjednika općinskoga suda, tako da u vremenu koje je pred nama imamo mogućnosti da to malo razmotrimo i prokomentiramo, i da ljudi budu adekvatno plaćeni za svoj posao koji obnašaju, koji nije nimalo lak, a i to je ujedno i doprinos i ovome članku 5. kojega stalno odgađamo, ja se nadam da će 2012. godine ili 2013. kad postanemo punopravna članica Europske unije ipak se iznaći dovoljno sredstava i za ovaj članak, jer on zaista možda nema smisla ako ćemo ga ovako odgađati, pa retroaktivno primjenjivati hrvatski Ustav. Vjerujem da će i opterećenje sudova, mi smo na, jučer na Odboru za zakonodavstvo tri sata razgovarali o zakonima, i vidimo da mi čim nešto donesemo već stiže nova direktiva iz Europske unije, bit će puno posla, puno zadataka za naše suce samim ulaskom u Europsku uniju, jer nije dovoljno izvršiti samo pregovore, treba …/Ne razumije se./… uđemo, postanemo punopravna članica znati i primijeniti sve te zakone, i znati brzo i efikasno reagirati na svaku promjenu koja će iz Bruxellesa biti puno brža nego što smo mi možda navikli trenutno u našem pravnome sustavu. Ja vjerujem da će gospodarska situacija, s obzirom na sve pozitivne pomake i mjere koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, kroz mjere gospodarskoga oporavka, kroz ona naša tri nacionalna interesa, to je izlazak iz gospodarske krize, ulazak Hrvatske u Europsku uniju i borba protiv korupcije bez ijednog kriminala dobiti svoj smisao, a to je i smisao i ovoga zakona i svih onih zakona koje smo donijeli i Pravosudna akademija, i Državna škola za pravosudne dužnosnike, i specijalizirani sudovi, to je sve naša težnja ka jednom izvornom i savršenom hrvatskom pravosuđu, te preduvjet kvalitete našeg članstva u Europskoj uniji. Čvrsto vjerujem da će sve mjere koje je Vlada donijela dobiti svoj i cilj i rezultat ulaskom u Europsku uniju i donošenjem svih ovih zakona, a vjerujem da će i članak 5. dobiti svoj smisao, da svi oni koji se trude i rade u pravosuđu bude adekvatno plaćen za svoj posao. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, državni tajnici, kolegice i kolege. Pa evo, ja ću na samom svom početku svog izlaganja kazati da ja apsolutno podupirem ovaj prijedlog zakona, i to u oba njegova segmenta, naime imali smo prilike već do sada čuti da se, iako je to kratak zakon, sa malo članaka ipak sastoji od dva dijela. Prvi ovaj dio je zapravo se naslanja na ono što kolokvijalno govorimo, ili kažemo reforma upravnog sudovanja. Naime ovo je zapravo jedna točka na i, kad govorimo o reformi upravnog sudovanja, primjeni Zakona o općem upravnom postupku, i mogućnosti funkcioniranja novokonstituiranih ili osnovanih sudskih institucija, dakako da se radi o upravnim sudovima, i to i Visokom upravnom sudu sa sjedištem u Zagrebu, ali i upravnim sudovima sa sjedištem u Osijeku, Zagrebu, Rijeci i Splitu. Naime stvaraju se osnovne pretpostavke, ili ona krajnja pretpostavka da cijeli taj sustav u okviru reforme pravosuđa profunkcionira kao što je vidljivo iz obrazloženja ovoga zakona, dakle sa 1.1.2012. godine. I tome se nema što, ono što se kaže, dodati pogotovo ne onoga što su kazali uvaženi zastupnici u ime klubova, a imali smo prilike čuti u pojedinačnim raspravama. Drugi dio ovoga zakona naravno odnosi se na onaj dio koji je dosad bio reguliran uredbom, odnosi se na dodatke na plaće sudaca. Mislim da je ovo jedino moguće rješenje danas, dakle da se zakonom to regulira, ne samo što je to uistinu i zakonska materija, i što je to bilo regulirano uredbom, a koja ima svoj vijek trajanja ili rok do kada kada važi. Taj rok je istekao 31.12. prošle godine. Dakle apsolutno podupirem ovaj prijedlog zakona, i shvaćam ga kao još jedan od napora Vlade Republike Hrvatske, resornog ministarstva, Ministarstva pravosuđa da se ove reformske procese, koji su započeti dovrše na najbolji mogući način. Dakle ovdje se radi o dovršetku ovog dijela reforme pravosuđa koji je naslonjen na reformu upravnog sudovanja, samim ovim zakonom i svim onim zakonima koje smo donijeli do sada, dakle steći će se sve zakonske pretpostavke, svi preduvjeti da taj segment pravosuđa u svoj svojoj punini profunkcionira 1.1. iduće godine. U tom smislu još jednom potpora ovom prijedlogu zakona. Hvala Zaključujem raspravu.